Добър ден, колеги! Вече от вчера сме с биометрия, така че моля, режим на регистрация.

съгласно единодушно решение на Председателския съвет и съгласно мое разпореждане от вчера за свикване на днешното заседание ще си позволя да Ви прочета Програмата за работата на днешното ни пленарно заседание: „1. Проект на решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание – продължение. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс. Приет на първо гласуване на 23 април 2021 г.“

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми народни представители! В днешния ден

Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Попов. Друго предложение няма. Подлагам на гласуване така направеното предложение от господин Попов за пряко предаване по БНТ и БНР.

Уважаеми български граждани, вчера се случиха събития, които дадоха повод за различни интерпретации и според нас всичките до една са грешни. сутринта парламентарната група на „БСП за България“ не подкрепи дневния ред и веднага бяхме определени като статуквото, лошото задкулисие, новата тройна коалиция – ДПС, ГЕРБ, БСП, които спират пътя на прогреса. Следобед гласувахме заедно с „Демократична България“ промяната в съдебната система и закриването на Специализирания съд и Специализираната прокуратура и веднага бяхме определени като новото ОФ цитат: „БСП и соросоидите прикриват престъпниците, закривайки съда и прокуратурата според това кой е по-креслив“ – такова впечатление оставаше у Вас. Уважаеми българи, мнозина се питаха къде е и коя е БСП в тази достатъчно сложна ситуация в България. Разбира се, всеки може да има собствено мнение, но никой не може да има собствени факти, те са едни и същи. БСП сме единствените в този парламент, които не се отметнахме от това, което правим четири години и което Ви обещахме преди изборите. Първо, наш приоритет е здравната криза, доходите, бедността, запазване на работните места, защита на правата на хората на труда, помощ за икономиката и внесохме тези закони те не се включиха в дневния ред и затова ние не го подкрепихме. Второ, разграждане на модела на Борисов. Внесохме Закона за публичните финанси да се спре безразборното харчене на парите от джипа, но този закон не се гледа до ден днешен. Трето, ред и правила в държавата и връщане на парламентаризма. Тези наши предложения трябва да станат през актуализацията на бюджета, за да има пари за пенсии, за заплати, за образование и здравеопазване. Също не се гледа това наше предложение. Четвърто, борба с корупцията. Закриването на Специализирания съд и Специализирана прокуратура са наши приоритети поне от три години. Припомням, че ние бяхме против още при създаването им и отстояваме тази позиция до ден днешен, и затова вчера гласувахме така. Гласували сме, ама и „Демократична България“ са били също за това – добре, тяхна си работа. Ние следваме нашия дневен ред, нашата програма и нашите обещания. Какво се случи? Оказа се, че може след вчерашната ни реакция социалните ни закони ще бъдат включени и гледани в Бюджетната комисия на следващото заседание. Актуализацията на бюджета ще се случи на следващото заседание на Бюджетната комисия или ще започне този процес, на който ще присъства министърът на финансите и ще бъдат обсъждани тези теми. Защо трябваше да стигаме дотук, за да започне парламентът да работи по най-важните приоритети – не за нашите си партийни интереси, а за тези на хората и на държавата?! Искаме да заявим категорично, че ние няма да следваме сляпо нито новите политически субекти в парламента, защото те са си присвоили правото да са промяната, нито ГЕРБ, защото те са олицетворение на задкулисието и модела, срещу който се борим от четири години, нито ДПС, които смятат, че могат да дърпат конците, както те решат. БСП не сме празен чек, който всеки да ползва както намери за добре. БСП сме последователни и принципни! В това Народното събрание имаме приоритети и ги следваме независимо от това коя друга парламентарна група как гласува, а те са: разграждане на модела Борисов докрай, мерки за хората и за икономиката, ред и правила в държавата и Изборен кодекс за прозрачен и честен процес. Всеки, който има нужда от нашата подкрепа, е добре дошъл да я обсъдим в разумен диалог, а който няма нужда от нас, нека следва своя дневен ред, но нека знае, че няма да позволим това да става на гърба на БСП, за сметка на авторитета на БСП и на хората, които ни следват!

Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Председател! Използвам трибуната на Народното събрание, за да Ви кажа няколко безспорни, неподлежащи на съмнение факти, които цяла България вчера видя и разбра. Първи факт – вчера парламентарните групи на ГЕРБ, БСП и ДПС не приеха предложения дневен ред на парламентарното заседание и заседание затова нямаше. Втори факт – всички народни представители в тази зала сме изпратени, за да работим, да законотворим, да репатрираме, да предлагаме идеи и реплики), да предлагаме решения в името и в интересите на българския народ, а не да се саботира собствената работа на депутата, отредена му от българската Конституция. Трети факт от вчера – на поредното заседание на Министерския съвет в оставка, ръководено от министър-председателя в оставка Бойко Методиев Борисов – незнайно защо от дома му в Банкя, а не в Министерския съвет същият този премиер в оставка каза следното: „Заседанието на Министерския съвет, за разлика от парламента работи“. Съзирате ли противоречието на това твърдение? Господин Борисов, именно Вашата парламентарна група вчера в съучастие спря работата на парламента ГЕРБ гласуваха „въздържал се“ и по този начин заседание нямаше как да има. Това е толкова противоречиво логическо твърдение на господин Борисов, че ако някой намери логика в него, колеги, той трябва да бъде номиниран за Нобелова награда за логика, а знаете, че такава награда не съществува!

Вторият въпрос е: как се очакваше Политическа партия „Има такъв народ“ да приеме фалшивата подкрепа от 165 депутати, както твърди господин Борисов – 165 са неговите думи?! Тази подкрепа е невъзможна за приемане, защото това е псевдоподкрепа и „Има такъв народ“ би станал веднага заложник на всичките тези 165 депутати. Да добавим и факта, че „Има такъв народ“ още в своята предизборна заявка каза на българските граждани, че няма да работи с така наречените партии на статуквото. За финал искам да Ви кажа една мисъл, която повече от Вас познават, предполагам, защото са умни хора. Тя е на един от най големите световни политици – Уинстън Чърчил, и той казва: „Не се задоволявай да бъдеш дим, когато можеш да бъдеш огън!“ Дано днес да работим по същество, колеги, а не да правим нелепи сеири по медиите! Приятна работа, колеги! Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги Вчера гласувахме „против“ дневния ред поради няколко причини. Най-маловажната от тях е, че ние не сме част от мнозинството в този парламент и е нормално да изразяваме своето несъгласие с дневния ред, който се предлага от настоящото парламентарно мнозинство. Това, че настоящото парламентарно мнозинство в някакъв момент не е успяло да се спазари, изобщо не е наш проблем, а той е Ваш. Очевидно вчера обаче сте се спазарили, защото виждам, че две точки от вчерашния дневен ред вече ги няма. Първата точка е за „Росенец“. Да видим кой клекна сега за „Росенец“, първо. Второ, няма я точката за политическите партии и за намаляването на субсидията от 8 на 1 лв. А сега да питам: кой клекна за субсидията и на кого? По-важната причина, заради която обаче гласувахме против този дневен ред, е, че ние не сме съгласни, че това е дневният ред на българското общество. Виждаме мощното законодателство, което се произвежда на килограм от братството на почтените (смях от ГЕРБ-СДС), и сме изключително притеснени за това, което може да се случи с държавата. Първо, точка първа в дневния ред на българското общество в момента е избор на Министерски съвет. Вие абдикирахте вчера от този Ваш ангажимент към българския народ. Вие не предложихте нито структура, нито състав, нито програма на ново правителство. За сметка на това сте предложили законодателство, което ще струва по най-груби изчисления между 10 и 15 млрд. лв. на българските данъкоплатци, без да е ясно кой ще го изпълнява, кой ще управлява тези закони, които предвиждат много съществени промени, както в бюджета, така и във всякакви сфери на държавата. Искате да променяме Изборния кодекс с пълното съзнание, че най-вероятно изборите ще бъдат само след два месеца. Искате Искате да приемаме закони на килограм, които Ви служат единствено и само за предстоящата предизборна кампания, за да обяснявате на хората колко много неща сте предложили, но как те не са били приети, защото най-вероятно така ще стане, защото няма да има време, но и в същото време предприемате едни много радикални промени в съдебната система например. Вече беше прието на Правна комисия да разпуснете Специализирания съд и Специализираната прокуратура без обществено обсъждане, без да се консултирате с европейските институции, защото аз ще Ви припомня, че тези органи бяха създадени след като през 2009 г. европейските институции препоръчаха те да бъдат създадени. През 2012 г. бяха създадени, през 2016 г. бяха развити с ново законодателство отново след доклад на европейски прокурори, през 2018 г. мониторингът върху България в частта „Борба с организираната престъпност“ отпадна заради тези органи. В момента те разглеждат дела, свързани с много тежки и сериозни олигарси, както и с представители на тежката организирана престъпност. И аз тук питам: кой има полза тези дела да бъдат спрени? Да не би братството на почтените да връща някаква услуга в момента на някого, на когото трябва да му върнат парите, които са запорирани или конфискувани, защото той не може да ги докаже и не може да докаже техния произход? Да не би нещо да имате някакви ангажименти към някого бе, колеги? Как се прави такава тежка съдебна реформа за три дни, питам аз, след като Вие самите приехте в новия правилник да има текст, в който да се казва, че трябва да има обществено обсъждане, че трябва да има оценка на въздействието, че трябва да се включват неправителствените организации?

Правите преврат и с Изборния кодекс, и със закриването на Специализираната прокуратура и Специализирания съд. През Изборния кодекс Вие се опитвате да си увеличите процентите. Как обаче? И няма да го направите най-вероятно, защото нямате такъв интелектуален потенциал. Как се опитвате да си увеличите процентите? Като прехвърлите ЦИК към президента, който е кандидат-президент, пет месеца преди президентските избори. Не Ви ли е срам малко?

Не си мислете, че то няма да бъде разбрано от българския народ. Той не е глупав, както Вие си мислите, и точно затова той Ви подреди на второ, трето, четвърто, пето и шесто място, защото той не е глупав. И който си мисли, че може с такива мушингии да го излъже, че може да го заблуди с някакви законодателства, които да замаскират това, което се случва всъщност отзад, много се е заблудил. Никого няма да заблудите, всички Ви виждат! И в последните три дни Ви видяха колко Ви е и смелостта, колко Ви е и желанието, колко Ви е и отговорността да управлявате държавата, както иначе обяснявахте надълго и нашироко преди това. Затова нямате правителство в момента. Защото, ако имаше един по-смел човек във Вашата партия и той Ви беше лидер, говоря за „Има такъв народ“, най-вероятно щяхте да излъчите правителство и щяхте да потърсите подкрепа. Най-малкото щяхте да потърсите разговор, да проверите какво става, щяхте да го направите публично, а не от някакъв диван незнайно къде. Щяхте да се държите отговорно, ако бяхте влезли тук заради нещо съществено, а не заради това, че сте се разбрали с този и онзи да правите това и онова, без да давате публичност на това. Ние ще продължим да бъдем конструктивна опозиция на това мнозинство от над 160 депутати. Призоваваме Ви, ако искате да правите промени, ако искате да правите реформи, с третия мандат някоя от политическите сили, които все още не са взели мандат, да предложи правителство и тогава, когато има финансов министър, да поискате финансова обосновка за предложенията си да направите оценка на въздействието и тогава да реформирате, а не преди това. Първо първата задача, и тя е политическата – първо правителството да бъде избрано, и след това правете всичко останало и носете отговорност, а не се крийте зад безотговорността на едно мнозинство, което днес се събира, утре се разпада и в други ден пак се събира, на базата, повтарям, на незнайно какви компромиси. Благодаря Ви. (Ръкопляскания

Уважаеми колеги, уважаема госпожо Председател! Много моля да не позволявате микрофонът на Народното събрание да бъде използван за словоблудство и за изричане на откровени лъжи. Колегата Биков явно дори и след дългия си престой в Народното събрание все още не знае как се формира дневният ред на Народното събрание. Не знам не си ли говорите с Вашите представители, които присъстват на Председателски съвет, но да изричате тук такива откровени лъжи как някой е изтеглил точка от дневния ред – просто си вижте основанието, на което е свикано днешното заседание.

Притеснението на непочтените ние от „Изправи се! ГЕРБ вън!“ намираме за удовлетворяващо. Вчера подкрепихме дневния ред, независимо от факта, че важните за нас точки, които ние обещахме на нашите избиратели, като пенсии, КЕВР, подкрепа за бизнеса, частично здравна реформа бяха извадени от дневния ред. Това, на което обаче бихме искали да обърнем внимание, е нашата гледна точка по отношение на това, което се случи вчера, е изваждането от дневния ред на създаването на временна комисия за разследване на полицейското насилие на протестите миналата година на 2 септември и на 10 юли. На тези две дати, познати като кървавата сряда – конкретно за 2 септември, бяха бити,

Вероятно никой от Вас не си е задавал въпроса какво прави бившият министър на вътрешните работи, отговорен именно за това насилие, в тази зала? Той седи ето там. Причината той да бъде тук е да бъде скрит. Причината, поради която вчера беше бламиран дневният ред

временна комисия на Народното събрание, която да разследва защо еничарите на ГЕРБ биха, изтезаваха, задържаха, влачиха български граждани – деца, младежи, жени, възрастни хора. Защо?

ние сме тук да вършим нещата, за които сме тук, което включва „Изправи се! ГЕРБ вън!“ включително. Ние сме тук по определена причина. Обещахме на българските граждани да махнем Борисов това е направено. Сега трябва да вървим напред. Вчера се случи нещо, което малцина оценяват, а именно през Правната комисия минаха специализираните съдилища. Това е важен факт. важен факт. И за да ви обясня, специално на средната част от залата, какво е лобизъм – лобизъм е, когато Вашите главни прокурори готвят законопроекти, с които увеличават оръжията в ръцете на прокуратурата. Същите тези увеличават ръцете, държащи оръжие, в МВР, които после се използват срещу българските граждани, след което същите тези хора бламират създаването на временна комисия. Защо? Всички Вие прогнозирате, че този парламент е от днес до утре най-вероятно, и въпреки всичко тях ги е страх. Е, искам да Ви кажа – нас не ни беше страх да се изправим срещу Вас 116 дни. Сега също не ни е страх. И ако смятате, че новите избори ще Ви спасят от гнева на българските граждани, не възмездие, не реваншизъм – това е ГЕРБ, не, правосъдие се нарича, жестоко сте сбъркали. Благодаря, госпожо

Искам да подкрепя изказването на моя колега Тома Биков, защото с изказването на господин Хаджигенов се доказа неговата теза, че с различни теми опитвате да...

използвате полицията, използвате Министерството на вътрешните работи за своите политически стремежи, за своята политическа алчност. (Ръкопляскания мисля, че цялото българско общество беше свидетел на... И не само на 2 септември, почти през цялото време на протестите, включително и Вие, това бяха ковчези, това бяха черни знамена, бесилки, палене, не знам още колко неща да изброя, които унижаваха всички полицаи, които бяха там. Те ги унижаваха пред очите на техните семейства, на техните деца, пред очите на българското общество. Ако Вие наистина сте за демокрация, ако Вие наистина сте за работещи институции, Вие трябва да излезете тук от тази трибуна и да декларирате, че Вие не подкрепяте такива действия срещу демокрацията, срещу хората, които пазят демокрацията. Полицаите са там, за да пазят демокрацията. Аз цял живот съм бил полицай. Правил съм това за 90% от хората, които стоят тук. Вие вчера видяхте и пред

аз държа да се извините на тези хора тук, от тази трибуна.

Колеги, в тези часове преди около две хиляди години е бил зададен въпросът: що е истина? Всеки от нас ще търси и в тези дни, предполагам, че и във всички дни на живота си, отговор на този въпрос, но в тези дни имаме твърде много поводи да видим що е лъжа. Виждаме как действащ премиер, макар и в оставка, се превръща в машина на фалшиви новини. Фалшива новина е, както каза Борисов поне три пъти, че парламентът си е вдигнал заплатите и че „Демократична България“ има каквото и да било общо с това. (Реплики.) Ще стигнем и до „Росенец“! Това е фалшива новина и ме е срам от Вашето мълчание, защото знаете, че в това няма нищо вярно. Виждам още една фалшива новина – тук се говори, че някой е клекнал за „Росенец“. Между другото, Между другото, интересна е Вашата грижа за „Росенец“, след като имахте една година след тези събития в парламента и не направихте нищо. Наистина е интересно защо не направихте нищо, за да се разследват всички тези събития? Между другото, аз наблюдавам една интересна еволюция при Вас Вие рязко открихте ценността на спазването на Правилника, ценността на доброто законодателство и, така да се каже, внимателния подход към всички процедури. Рязко открихте важността на правата на парламентарното малцинство, макар че мнозинство няма и не може да има в този парламент, докато няма управление. Това е похвална еволюция. Всички Вие ще откриете също така защо е важно всъщност не полицаите, които са на улицата, а министърът на вътрешните работи да носи отговорност за това, за което се използва полицията. И се надявам, когато го откриете това нещо, да не бъде с лошо. Аз ще направя всичко възможно да не се допуска това. Но наистина е важно случаите на полицейско насилие срещу журналисти, срещу протестиращи да бъдат разследвани наистина, а не както Вие правехте. И затова Ви уверявам – комисия за „Росенец“ и комисия за насилието ще има. Ние не сме спрели да се занимаваме с всичко, което е свързано с „Росенец“. Последното нещо, което се случи, беше, че плажът беше регистриран като плаж. Нещо, което от институциите под Ваш контрол не беше направено досега толкова много години. И всички останали елементи на този казус ще бъдат вкарани в законовия ред. Виждам, че откривате и важността как се законодателства по отношение на правосъдието. Искам да Ви призова наистина да закрием специализираните съдилища и Специализираната прокуратура. Твърдите, че те са създадени в изпълнение на някакви препоръки. Може и да е имало препоръки, но със сигурност никой не си е представял, че България ще създаде поредица от инструменти, поредица И искам да Ви кажа, че закриването на тези съдилища и на тези прокуратури, ограничаването на безконтролността на главния прокурор, премахването на възможността на главния прокурор да използва Бюрото за защита на свидетелите като своя лична преторианска гвардия ще бъде подарък и за много от Вас. Защото не става въпрос някой да може да се отклонява от правосъдие, става въпрос да има еднакво правосъдие за всички, става въпрос да има едно конвенционално правосъдие, което да се прилага за всеки един от нас, по един и същи закон. А не според това кой е на власт и кой е опозиция, не според това дали Цветанов е част от мнозинството, или рязко е преминал към извънпарламентарната опозиция. И някои от Вас са научили вече този урок. Надявам се повече никой да не трябва да го научава този урок в България и затова моят призив е: има обществен консенсус тези бухалки да бъдат затворени. Дайте да ги затворим и да не правим от това евтина политика. Защото това е за доброто на всеки един българин – да има един закон за всички. Така че мога да Ви уверя – комисия за „Росенец“ ще бъде внесена в сряда и ще има възможност наистина всеки да заеме ясно отношение към нея. Ако Вие толкова сте загрижени, колкото сега – изведнъж станахте след изборите, ще имате възможност да подкрепите състава и да подкрепите по-доброто предложение за решение по отношение на тази комисия. Комисия за насилието ще има. Тези органи ще работят професионално и ще дадат отговори на въпроси, които българското общество така и не получи, докато Вие имахте мнозинство. Пак искам да попитам: защо толкова месеци в предишния парламент, имайки мнозинство Вие не създадохте Комисия за „Росенец“ и за насилието над протестиращи? Сега сте загрижени?! Може би господин Биков знае нещо повече за клякането, отколкото му се иска да каже, Но искам съвсем сериозно извън, така да се каже, реалността, че всички ние вече се движим към една предизборна кампания, пак да Ви призова: подкрепете на съществуването на безконтролни органи за репресия, които се използват за това да се прилага избирателна репресия в България. Дайте да не правим от това евтина политика, дайте да гарантираме, че в България ще има едно правосъдие за всички, един закон за всички. Това е наистина важна цел. Дайте да признаем, че има нужда да направим това нещо. Да спорим как точно да се случи това е важно, за да може да се получи добро законодателство. Но дайте да не правим от това политика, защото не дай си боже някой от нас, на собствен гръб да трябва да научи грешката, ако не сме го направи този път това нещо. Благодаря Ви. (Бурни ръкопляскания

Госпожо Председател, госпожи и господа, парламентарната група на „Изправи се! Мутри вън!“ или „ГЕРБ вън!“, както дойде, ще подкрепи комисията за „Росенец“, това го пропуснах,

и реплики.) Няма такава тема, не сме започнали. Каква Ви е процедурата? А, и Вие по начина на водене.

с маски. Господин Хаджигенов, мисля, че има здравни органи, има Закон, така че нека съответните органи предприемат съответните законови мерки и да наложат и да наложат съответните наказания на народните представители. Благодаря Ви. Заседанието се предава пряко, така че, мисля, няма проблем за предприемане на съответните действия. Благодаря Ви. Уважаеми народни представители миналата седмица приехме Решение за изменение на Правилника на Народното събрание. След като внимателно се запознахме със стенограмите, се установи, че наименованието на Проекта за решение и основанието не е гласувано, така че подлагам на гласуване докладваното от председателя на Времената комисия Решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и текста преди приетия вече § 1 съгласно Доклада на Комисията. Моля, гласувайте наименованието и основанието на Комисията.

Има ли изказвания? Няма. Моля, гласувайте.

Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс,

Уважаеми колеги, започваме дискусията по второто четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс. Позволете ми да Ви обърна внимание, че част от предложенията са оставени без разглеждане на основание чл. 84, ал. 2 и чл. 82, ал. ал. 2 от Правилника. Няма да ги чета. Чета само текстовете, които са разглеждани от Комисията, по които има гласуване и съответно по които са направени предложения.

По заглавието ли имате изказвания?

Уважаема госпожо Председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! По поръчение на много граждани от градовете с районно деление и от районите в столицата внесох предложение за промени в Изборния кодекс, предвиждащи възстановяване на избора на районни съветници в градовете с районно деление. Предвижда се и шестмесечен срок за обществен дебат, обсъждане и приемане на промени в ЗМСМА и в други закони, регламентиращи конкретните им правомощия. Вече в градовете с районно деление, по предложение и с решение на депутатите от БСП, беше възстановено и успешно функционира възстановения пряк избор на районни кметове.

вече някои колеги от Народното събрание отхвърлиха предложението за промяна в Изборния кодекс, а предложението, което аз подкрепям, за възстановяване на прекия избор на гласуването в малки населени места от 350 на 100 човека, го приехме. Това според мен е двоен стандарт, затова исках да мотивирам защо всички предложения, които съм направил и са много по текста, касаят две прости неща: едното е възстановяване на прекия избор на районни съветници в градовете с районно деление. И второто е шестмесечен срок, в който след обществен дебат да им се регламентират правомощията. Настоявам да бъде гласувано

Обявих, че всички тези предложения, които са оставени без разглеждане на Комисията, няма да ги четем в залата. Имате възможност от трибуната да обявите по подходящ начин за медиите всичко, което сте предвиди в Закона и да го популяризирате. Заповядайте, господин Председателю.

Предлагам да чета тези, които са отпаднали, за да не стават грешки. Госпожа Председателката предложи да ги прескачам, но ще караме подред. ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Не, няма да караме подред.

Отменям режима на гласуване. Заповядайте за изказване по § 2. (ГЕРБ-СДС): Уважаема госпожо Председател, болдвани, неболдвани неща, когато се гласува нещо, трябва да давате възможност за изказвания.

Има ли други изказвания по § 2? Няма. Моля, режим на гласуване.

ли? Да, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Искам да внеса малко яснота по Доклада. Предложенията на вносител не се четат. Чете се само окончателната редакция на Комисията, неподкрепените предложения на народните представители и се докладват предложенията – в случая на Борис Цветков – като се изчита отдолу „Комисията не го разгледа“ и основанието, на което Комисията не го е разгледала. Благодаря Ви. Параграф 3. Изчетете текста, който трябва да гласува залата. Имате ли изказвания по § 3?

Уважаема госпожо Председател! Тъй като част от колегите не успяха да гласуват по текста на § 2 поради объркване при представяне на Доклада, моля за процедура за прегласуване на § 2.

Параграф 3. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, като предлага да се добави заглавие „Образуване на избирателни секции извън страната“. Освен господин Енчев, има ли други желаещи за изказвания? Заповядайте, господин Енчев.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! През 2016 г. Четиридесет и третото народно събрание реши: в страни, извън Европейския съюз, броят на избирателните секции да бъде ограничен ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ: Това предложение на Патриотичния фронт бе подкрепено от партия ГЕРБ и тогавашния Реформаторски блок. Но по инициатива на партия „Има такъв народ“ днес се предлага в Изборния кодекс да се върне старото положение отпреди 2016 г., което предвижда да се намали броят на необходимите заявления за разкриване на избирателни секции извън Европейския съюз на 40, както и да се създадат автоматично секции, ако на предходните избори в последните пет години е имало образувана поне една секция, в която са гласували не по-малко от 100 избиратели. Уважаеми колеги, въпросът ми е един. Този въпрос в момента си го задават десетки хиляди български граждани: кого обслужва това предложение? Трябва да се отговори веднага: то обслужва „Движението за права и свободи“. (Реплика от ДПС.) То връща Република Турция като решаващ фактор в българския изборен процес! То позволява на Анкара да е брокер в българския парламент – в Четиридесет и петия български парламент. И пак Ви питам: защо Вие, уважаеми колеги, давате на „Движението за права и свободи“ този електорален подарък? Господин Йорданов, господин Иванов, госпожо Манолова?! Наистина ли след малко ще натиснете зеления бутон и ще позволите на турската държава да има решаваща дума в изборния процес в България? Обръщам се и към народните представители от партия „Има такъв народ“: ще се подчините ли на това решение на Вашите лидери, което е всичко друго, но не и национално отговорно? Давате ли си сметка всъщност до какво ще доведе неограниченото разкриване на избирателни секции в страна, в която демокрацията е чужда дума, правата на жените са мит, а затворите са пълни с журналисти?! Уважаеми колеги, та в тази страна дори не дават стол на председател на Европейската комисия, за да седне като равна на президента Ердоган! Турският президент отказва стол на председателя на Европейската комисия само защото е жена, а Вие сега ще му дадете безконтролно право да определя броя на избирателните секции в Турция, броя на гласувалите в тях и в крайна сметка да кадрува в тази зала! Ако това Народно събрание приеме отпадане на ограничението за броя на избирателните секции в страни, извън Европейския съюз, то на следващите избори, предстоящите избори, откритите секции в Турция – са само 40 заявления, може да са стотици, а гласувалите в тях десетки хиляди! Голяма част от тези гласоподаватели, уважаеми колеги, нямат никакво отношение към живота в България и Вие добре го знаете. При своя вот те не упражняват свободната си воля, а са манипулирани почти като феодално притежание на една партия, нека да кажа нейното име – „Движението за права и свободи“. Оттам, от Турция, могат да дойдат и хиляди гласове на така наречените мъртви души, които вече не се водят в българското ГРАО и няма как да бъдат проверени. На 4 април тази година, уважаеми колеги, благодарение на камерите на български наблюдатели в Турция, видяхме как в секции, в нарушение на изискването декларациите да се попълват лично, се попълват декларации на хора, нито говорещи, нито пишещи на български език. Вие, депутати от „Има такъв народ“, съзнавате ли какво ще подкрепите след малко с отпадането на ограничението за броя на секциите в Република не се ли срамувате от това, което ще извършите? Какво стана всъщност с дългогодишното Ви заиграване с патриотичните чувства на хиляди Ваши симпатизанти, благодарение на които спечелихте

и „Демократична България“, с много от които се познаваме добре – през 2016 г. гласувахте за ограничението до 35 избирателни секции. Защо, уважаеми колеги от партия ГЕРБ и „Демократична България“, тогава поставихте това разумно ограничение за броя на секциите,

какво Ви пречупи, та сега ще гласувате по съвест? Дано греша в тези свои думи. С две думи да завърша. Не позволявайте партийната директива да стои по-високо от националните интереси! И преди да гласувате този текст – обръщам се най-вече към тази част от залата (към ГЕРБ-СДС и ДБ), моля, запитайте се още веднъж: кому е изгоден той? Нима не виждате, че Турция печели, а България ще изгуби? Благодаря Ви.

Щастлив съм, че всички българи, които живеят във Великобритания, в Канада, в Съединените щати, които са много над милион, разбраха как едни хора Ви забраняват да гласувате. И беше уникално глупаво съсредоточаването – все едно ще гласуват турци. Там е акцентът. Всъщност говорим за български граждани, които са по целия свят. Благодаря Ви.

Като реплика. Надявам се, че българските граждани във Великобритания, Съединените американски щати и далечна Австралия ни гледат в този момент. Те ще ни разберат. Става дума за националните интереси на Република България. Става дума за един контролиран вот. Става дума за интересите на българските граждани, които нямат интерес. Тук, в тази зала, да бъдат изпратени на следващите парламентарни избори хора, избрани лично от президента Ердоган, хора, избрани лично от режим, който е осъден от цяла демократична Европа; режим, който знаете, напълни – ще повторя още веднъж – затворите с журналисти, който не уважава човешките права, който преследва демократични протести на територията на Република Турция! Да си спомним какво се случи в един парк в центъра на Истанбул. Отново ли да повторя: в тази държава жените нямат човешки права! Видяхме го още веднъж с отношението към председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Така че, уважаеми наши приятели

и колегата от „Демократична България“. Уважаеми дами и господа! С това гласуване маските паднаха! Стана ясно с гласуването на предния текст – за ограничителния режим на българите зад граница, маските паднаха. Ясно е кои са политическите сили, които се боят от свободния вот на българите зад граница. Ясно е кои са политическите сили и ние ще се погрижим това да стане ясно и на нашите сънародници зад граница: кой не иска българите в Западна Европа, в Америка и навсякъде по света да гласуват; кой го е страх;

това ще промени изцяло политическата картина в България. И партиите, няма да ги характеризирам, нека сами си сложат оценката – които ги е страх от свободната воля, бранят статуквото със зъби и с нокти! Малко факти, защото това, което прозвуча от парламентарната трибуна преди малко, категорично не е вярно. Ще кажа само, че е неистина. Фактите са следните: през 2013 г., когато имаше същия ограничителен режим, който Вие наложихте, дами и господа от ГЕРБ, и който е действащ в Изборния кодекс, гласуваха 117 хиляди души зад граница, от които, забележете, 67 хиляди в Турция срещу 40 хиляди в Западна Европа и Америка, при най-рестриктивен режим за гласуване, по Кодекс, изработен под ръководството на госпожа Фидосова, която вече не е тук и подкрепен от ГЕРБ. През 2014 г. Кодексът, който изработихме тогава и който тогава беше подкрепен от Левицата, питам аз: защо сега се отказва от вота си тогава, който отвори вратата за българите зад граница? По Изборния кодекс 2014 г. гласуваха рекорден брой българи зад граница – 145 хиляди души, от които, забележете, в Турция – 63 хиляди, хиляди по-малко от рестриктивния режим през 2013 г. Но в Западна Европа гласуваха за първи път благодарение на тези секции 82 хиляди 500 българи. Тоест рестрикциите в режима на образуване на секции не се отнасят и не влияят на вота в Турция и това е доказано с факти! Спрете да лъжете от тази трибуна! Рестрикциите в секциите единствено и само ограничават свободния вот на българите в Западна Европа и в Америка. На последните избори нашите сънародници във Великобритания, в Германия, в Чикаго в Чикаго се редяха на опашки десетки часове и накрая не можаха да упражнят правото си на глас. Бяха заявени два пъти повече секции, отколкото бяха отворени. Във Великобритания и в Америка – два пъти повече. Не Ви ли е срам пред българите зад граница, пред тези, които искаха да дадат своя вот на парламентарните избори? Аз лично, ако няма промени в този Изборен кодекс, ще се срамувам заради партиите, които ще ограничат вота на българите в чужбина.

В качеството си на омбудсман се противопоставих срещу орязването, срещу орязването на секциите за българите зад граница, срещу тези 35 секции за българите във Великобритания! Как ще ги погледнете в очите?

както Ви попитаха хората във Великобритания. Този текст вече беше гласуван, ако не сте разбрали. Вие орязахте възможността на българите в чужбина да гласуват и това е срамно! Реплики? Призовавам залата към спазване на ред и тишина. И изпитвам неудобство

Госпожо Манолова, много Ви моля, във Вашето изказване трябваше на няколко пъти да направите уточнението, че аз говоря за страни, които не са член на Европейския съюз, а не за членки на Европейския съюз. И сега най-важната част от моята реплика: изобщо не възразявам на територията на Република Турция граждани на Република България да гласуват. Говоря за тези граждани на Република България, които нито знаят да говорят, нито могат да пишат и попълват декларации извън избирателните секции, което е грубо нарушение на закона! Това го видяхме с очите си от преките предавания на наши наблюдатели на територията на Нима не знаете кои телевизии предаваха – да не споменавам техните имена на живо – как се попълват декларации от хора, които знаят български език, на хора, които нито говорят, нито четат, нито разбират как се говори на български език?! Нима си затваряте очите пред този факт, госпожо Манолова? Аз се питам: с какви очи защитавате интересите на Република Турция, Вие, госпожо Манолова?

Благодаря Ви, госпожо Председател. Госпожо Манолова, няколко пъти от тази трибуна призовахте да не се лъже, обаче, Вие, вярна на природата си, го направихте неколкократно. Извинявайте, но коя е тази държава в Западна Европа, в която българите не можаха да гласуват? Една-единствена, и то предвид на фактите и развитието на външнополитическата сцена, че Великобритания напусна Европейския съюз. Няколко пъти казахте“ „В Западна Европа – българите не могат да гласуват“. Къде точно българите в Западна Европа не можаха да гласуват? Географските понятия, така, както бъркате и политическите, явно не Ви се отдават, но недейте, заставайки тук да и възползвайки се от камерите на медиите, да внушавате на нашите сънародници, че някой ги е ограничил. За първи път в условията дори на пандемия, в условията на тежки ограничителни мерки, на локдаун бяха разкрити безпрецедентно висок брой изборни секции в държавите в Европейския съюз и извън тях. Всеки един подаден глас, заявление, декларация затова да бъде изявена волята на избирателите за откриване на секция беше зачетен. Въпреки опитите да се рестриктират българите в чужбина, защото това изборите да бъдат на празник беше такъв опит – да се саботира изборният процес. Именно в тази посока работи една друга институция, с която Вие сте много близка. Това не беше позволено и българите още повече, в брой даже, в сравнение с предните избори можаха да излязат и упражнят своето право на глас отново повтарям, в условията на много тежки рестрикции. За това помогна българското правителство, за това помогна българското Министерство на външните работи, за това помогна българската администрация и изборният процес беше обезпечен. Не сега да си щракате по телефона, а да внимавате в това, което се казва. (Ръкопляскания от е мястото, където Вие трябва да бъдете честна с хората. Сигурно разговорът, който провеждате в момента е много важен, но той със сигурност не обслужва интересите на хората. Кой е въпросът? ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Времето. Друга реплика не виждам. Дуплика – госпожа Манолова. След това за изказване господин Пейков – трябва да се редуват участниците в изказванията, така пише в Правилника.

Само ще ги погледна и аз, както госпожа Дончева. Става дума за българите във Великобритания. Те бяха подали заявления за създаване на 87 секции, а реално имаха само 35. Опашките в Лондон бяха огромни. Ще Ви изпратя видеоклипове да видите. Те стояха с часове и накрая затвориха секциите, без да им съберат личните карти и паспортите, за да могат да гласуват. Извисяха целия ден, целия ден и накрая не гласуваха. Това са българи, български граждани, които имат абсолютно същите права, независимо че живеят във Великобритания. По същия начин се извиха опашки в Чикаго. Извинявайте, страхът от свободния вот на българите зад граница не може да е причина да им бъде ограничено едно конституционно право, което казва, че българите имат еднакви права независимо къде се намират – дали зад граница или в България. Няма да коментирам изобщо господин Енчев. Вашата спекулация в момента е срамна. Извадих данни – в Турция, независимо от начина по който се образуват секциите има един таван, който е стигнат още през 2013 г. и който не се прескача. В момента става дума за вота на българите във Великобритания и в Америка и от Вашето гласуване ще се реши – искате ли свободен вот на българите в Западна Европа, Великобритания и Америка, или не?

Моля Ви да спрете доста срамния дебат, който се води в залата. Аз не разбирам кое кара българските турци да се по-малко граждани от българите в Канада – не са ли едни и същи български граждани?

Да, нека имат право да гласуват. Имат правото – те са българи и български граждани, но не ми харесва да ги делите – едните от другите. Те са едни и същи достойни български граждани. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Господин Рашидов, обръщам Ви само внимание, че това, което направихте, беше едно изказване достойно за уважение, но не и процедура по начина на водене. Позволете ми да не прекратявам дискусията набързо още от първите членове, защото означава, че няма да се чуят аргументи.

Уважаема госпожо Председател, колеги! Обръщам се към Вас, госпожо Дончева, когато се изговарят някои неистини в залата, да правите забележка, защото в България няма български турци, а има турци, родени в Република България. Това ми е процедурата по начина на водене. Благодаря Ви, колега. Надявам се, че ще бъдете толерантни да слушате доводи и да не сте толкова докачливи. Известно чувство за хумор и малко гледане на над нещата никога не е вредило в политика. Заповядайте, господин Пейков, след това господин Бабикян. Други заявки за изказвания по текста не виждам – да, и госпожа Рупчева. Вижте, ако трябваше да се прави забележка при казване на неистини, господин Биков изобщо не трябваше да стъпва на тази трибуна, така че, моля Ви, не злоупотребявайте с процедурата – това, първо. Второ, не само Великобритания – цяла Европа. В Америка хората не можаха да гласуват по справедлив начин – чакаха на безкрайни опашки. Има хора, които пропътуваха по 1500 км, за да упражнят гласа си. Хора, безотговорно е. Започнахте днес, дами и господа от БСП, с думи за справедливост. Несправедливо е българите в чужбина да бъдат третирани различно от българите, които живеят тук. Те са неотделима част от тялото на тази страна. Те са най-големият инвеститор в българската икономика. (Ръкопляскания от ДБ.) Не го забравяйте и за миг. Също така

и реплики в ГЕРБ-СДС.) Ако Вие не гласувате да няма ограничения на секциите в чужбина, Вие не сте достойни да заемате местата си в тази зала. Благодаря. Господин Бабикян, заповядайте.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа! Изпитвам обяснимо притеснение за това, което чувам в залата днес. Имам усещането, че се води разговор не за граждански права, а за това кой етнос е повече български гражданин и кой по-малко. Има само български граждани. И ако ще 1000 секции да се отворят в дадена страна – значи са 1000. Ако ще 10 – значи са 10, и не мерете на тегло. Всички са български граждани. Казвам го, за да се разбере много ясно. Моля Ви, обсъждайте граждански права, а не етноси. Това, че на някой не му харесва политиката на Реджеп Ердоган,

(Ръкопляскания от ИСМВ.) Какво да правим с правата на българските граждани, ако не ни харесва Тръмп или не ни харесва Байдън? Да ги ограничаваме ли? Тоест, според вътрешната политика на определена страна ще решаваме какви са правата на българските граждани. Ако в някоя африканска страна ядат хора как да гласуват българите? Какво ще им кажем? Ще им затворим секциите? Моля Ви дръжте се отговорно спрямо България, а не спрямо собствените си фантасмагории за това кой ни напада. Възродителният процес свърши. Ние сме член на НАТО, както и Турция. Благодаря. Ще бъда много кратък в своята реплика към уважаемия господин Бабикян. Господин Бабикян, Вие откъде знаете как са гласували българските граждани на територията на Република Турция и ако наистина знаете как са гласували, тъй като вотът е таен, дори в Република Турция, може би това не потвърждава ли моята теза, че всъщност на територията на Република Турция няма тайна на вота? (Реплики: „Еее!“) Всъщност, въпросът ми господин Бабикян е: откъде черпите тази информация? Бихте ли дали източника на Вашата информация?

Уважаеми господин Енчев, има открити източници, както казваха някога във Вашите служби и се наричат медии – оттам.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Отново се връщаме на основния текст, свързан с правата на българските граждани. Член 14 е предмет на дебат много години в българското Народно събрание. За първи път отварянето на секциите и гласуването извън дипломатическите и консулските представителства се въвежда през 2006 г. През 2006 г., госпожо Нинова, с гласовете на Българската социалистическа партия – 2021 г., ние сме отново на тези тема. Отново делим българските граждани на живеещи в България, на живеещи в държави – членки на Европейския съюз, и на живеещи в държави, които не са членки на Европейския съюз. Аз не знам за такава практика в друга държава членка, в която техните граждани да се делят на принцип къде те живеят. Да, основен принцип в повечето европейски държави, въобще и в държави, извън Европейския съюз, е да се гласува в дипломатическите и консулските представителства. Но да, това е така, защото в тези държави имате пощенско гласуване, имате електронно, дистанционно гласуване, имате всички възможни форми на гласуване. въведе електронното дистанционно гласуване в България, докато не се въведе пощенското гласуване в България, не е допустимо да се ограничават правата на българските граждани независимо къде те се намират по света. Още повече че с гласовете на ГЕРБ се въведе задължително гласуване. В чл. 3, ал. 1 от Изборния кодекс се записа, че „гласуването е задължение и изпълнение на гражданския дълг“. Как тези български граждани по света да си изпълнят гражданския дълг, колеги? Как да изпълнят изискването, което Вие им заложихте? Ограничението от 35 секции, което беше въведено през 2016 г., беше обект на огромни договорки между политическите партии. Там беше на принципа: нека да са 40, нека да са 30, нека да са 50, защото толкова са гласували, тъй като толкова са гласували, ще ограничим една държава, ама в другите те няма да ги достигнат. Виждате, че във Великобритания ги достигнаха и ги надминаха. Осемдесет и осем хиляди български граждани заявиха, че искат да гласуват във Великобритания! Какво се случи? Заради Вашето ограничение те бяха лишени от това право. Не само това, Централната избирателна комисия взе и окрупни всички заявления на тези български граждани и ги разхвърли по тези възможни 35 секции, които направи – абсолютно категорично в нарушение на Изборния кодекс. Ако в момента отворите сайта на ЦИК, Вие дори няма да може да видите примерно български граждани от Ливърпул, че са подали заявление за Ливърпул, тъй като там не е открита секция, а те са разхвърляни някъде из Англия. Смятам, че е абсолютно недопустимо възпрепятстване упражняването на правото на глас на българските граждани. Тук и на първо четене Ви обърнах внимание, че възпрепятстването на правото на глас в България е намерило място в Резолюцията на Европейския парламент от 2020 г. относно правовата държава и правата на човека. Защо продължаваме да ограничаваме правата на тези български граждани, когато ние не им осигуряване алтернативния способ те да отидат и да упражнят правото си на глас. Според мен никой в тази зала не може разумно да посочи причина освен това, че трябва да ограничим една държава и по този начин да повлечем всички останали държави. Не знам дали сте си направили труда да погледнете колко български граждани живеят в такива трети държави. В Северна Македония са около 76 хиляди; в Молдова са около 26 хиляди. Смятате ли, че само Турция е проблемът. (Реплики.) Аз не смятам. Смятам, че Вие ограничавате правата на българските граждани по света – Великобритания, Америка и всички останали трети държави. държави. Отново Ви призовавам: моля Ви, нека не ограничаваме правата на българските граждани. Надявам се, че всички български граждани, които се намират по света, които имат имат някакви задължения към България, които имат някаква връзка със страната, а при повечето от тях се случва така, ще се възмутят наистина на Вашето поведение. Ще се възмутят и всички ще отидат да гласуват, да упражнят правото си на глас и да изразят отношението си към Вас. Благодаря Ви.

Искам да започна с това, че трябва да сте видели, а ако не сте или пък, ако сте, и сте забравили, да Ви припомня изключително трогателната кампания, която поведоха българските граждани в Чикаго и която беше подета от българската диаспора по целия свят. Тя гласеше: „Имаш право на България“. Точно заради това този дебат, който водим днес, е изключително важен. И, както казаха колегите, той не се води от днес, той е дълъг, той е противоречив, той е крайно политизиран, идеологизиран и изпълнен с много лъжи и заблуди. В тази зала няма нито един човек, който може да посочи релевантни данни, които да защитят тезите на представителя на една служба с много лоша слава преди демокрацията. Нито един представител, както и да си е вдигнал ръката за предходния член, който не мина, не може да представи числа, които да защитят това, че вотът Турция може да залее българския вот, така че тук да се получи някакво, както ни плашат от тази част на залата, брутално изкривяване. Българските граждани, където и да се намират, трябва да имат равни права и ние сме длъжни да благодарим на всеки един български гражданин в България и извън България, който излезе и гласува на тези избори. При особено тежки обстоятелства българите показаха, без значение къде се намират, че те искат да гласуват и техните политически права за тях са важни. Исторически най-високият вот в чужбина беше произведен именно на тези избори, при тази тежка, невероятно усложнена от пандемичната обстановка, среда. Сто и осемдесет хиляди българи зад граница гласуваха, стотици доброволци мобилизираха своите мрежи и направиха секциите в чужбина, търсиха помещения, ставаха застъпници. Уникална мобилизация на българската диаспора и на българските граждани в страната и чужбина, които поискаха промяна. Призовавам групата на ГЕРБ да подкрепят чл. 14, а не да се въздържат, както направиха при предния такъв, и действително да подкрепят думите на господин Рашидов – че всички български граждани за тях са равни. И още веднъж да повторя: те имат право на България! Няма да ми е за първи път да съм последен. Уважаема госпожо Заместник-председател на Народното събрание, уважаеми колеги народни представители! България, българската държава е длъжник на хората, на които им се е наложило да емигрират и да си изоставят родината, за да живеят по други места на света. Това трябва да е ясно, че е резултат от лошото управление на България през последните 30 години, защото много от тези хора, които живеят в чужбина, не искат да живеят там. Те биха се върнали, но на тях трябва да им е дадено правото да определят как ще се развива държавата. Всички говорим как ще върнем българите от чужбина, нали така? Но аз искам да питам: два милиона емигранти, ако се върнат в България, има ли къде да работят? Българската държава погрижила ли се е да открие нови добре заплатени работни места, за да се приберат тези хора? Не! И това е резултат от лошото управление на държавата. Гражданите, които живеят в чужбина, имат правото и ние не трябва да ги лишаваме да определят как да се развива държавата – кои политики са полезни, кои политики са вредни за държавата. Давайки им право на глас на изборите, ние им даваме право да дадат възможност на себе си и на своите семейства да се приберат в България. Ние сме най-стопяващата се нация в света, най-изчезващата, с най-голямо намаляване на населението. Това няма да се подобри, ако ние запушваме устата на хората, които живеят в чужбина. Тези хора ще продължават да живеят там, децата им да се раждат там. Тези деца все по-малко ще говорят български, все по-малко ще имат връзка с родината на техните родители и тази връзка няма да може да бъде възстановена. Час по-скоро гласът на тези българи трябва да бъде чут и ние имаме историческото задължение да им дадем това право. Благодаря Ви. Реплики? Не виждам. Мисля да се ориентираме към приключване на дискусията по параграфа. Господин Дилов, обстоятелствата Ви показват, че може да останете за следващия параграф. Добре, заповядайте. Благодаря, госпожо Председател. Човешка мисия е да се борим срещу обстоятелствата. Това е смисълът на присъствието ни тук, на Земята. Една-единствена реплика към преждеговорившия имам, а тя е: слава богу, че българската държава не открива работни места. Помним времето, когато българската държава откриваше работни места, и не беше по-добро. А това, че тогава нямаше много емигранти, беше защото българската държава пречеше на емигрантите да излязат от България. Призовавам Ви, колеги, ако се опитаме да извадим от предизборния патос тази тема, да признаем все пак няколко факта. Все едно дали харесвате или не управлението на ГЕРБ, то положи максимални усилия колкото се може повече българи в чужбина да гласуват и те в голямото си мнозинство В голямото си мнозинство успяха! Всички преждеговоривши току-що казаха колко много хора са гласували и колко още повече са искали да гласуват – дайте да видим как да го направим по възможно най-умния начин. да го направим по възможно най-умния начин. До този момент целият дебат не показва възможно най-умния начин. Помислете, сигурен съм, че има поне още три или четири начина извън простото аритметично определяне на брой секции, които би трябвало да бъдат дискутирани. Но знаете ли защо няма да се случи? Защото с три дена срок време за поправки в изборното законодателство това няма как да се случи. (Ръкопляскания от ГЕРБ-СДС.) Няма как да обсъждаме активна регистрация, няма как да обсъждаме всички тези механизми, които от 2006 г., както казвате, тук се дискутират. Просто не правете тази тема заложник на предстоящите избори! Ще има още интересни избори, бъдете сигурни – Фики Стораро ще се кандидатира, няма да можем да смогнем с откриване на секции. Ще бъде интересно, но дайте да помислим как да се случи така, че този процес да не бъде жертва на всеки пореден избор. Благодаря Ви. Моля Ви да се ориентираме към гласуване. Аргументите бяха изложени доста... (Шум.) От известно време текат реплики и дуплики, които се отклоняват от текста, който обсъждаме.

Не, реплика направи, така че... (Шум и реплики.) На таблото е пишело „изказване“, но самият Любен Дилов обяви, че прави реплика. Човекът, който ще прави дуплика, е само предишният изказващ се, а той няма желание за това. (Шум и реплики.) Имате ли желание за повече изказвания? Заповядайте, госпожо Зайкова.

Дами и господа депутати, срам ме е от Вас. Честно да Ви кажа, това не е политически дебат, защото в демократичната политическа култура няма място за дискриминация. А това, което правите сега, е чиста дискриминация. Нима по-малко българи са хората, които живеят в Турция или в Израел, или в Америка? Казвам Ви, просто е срамно. Това не е политически дебат, това е срамен дебат. Нека нашите граждани, които са, между другото, както и колегата каза, най-големият инвеститор в България, защото пращат парите, които печелят там, тук на българите, които наистина изнемогват.

Ние сме тези, които трябва да създадем условия тези наши синове, братя и сестри да се върнат. Задайте си въпроса не кому плащат данъци, а защо те са навънка? Просто ме е срам от Вас. Госпожо Председател, нека да прекратим този срамен дебат, защото българите са равни и имат право навсякъде, защото хората в Америка и Канада по хиляда километра пътуваха, за да гласуват. По хиляда километра, защото нямаха секции! Аз Ви питам защо? Защо? Задайте си въпроса и да престанем с тези дребни сметки, а още повече съм потресена, защото колегите социалисти, тези, които са се борили и са били комунисти навремето, и са се борили за правата на хората,

Има ли други изказвания? Заповядайте, господин Рашидов. Уважаема госпожо Председател, колеги! Аз мисля, че дебатът приключи, защото всички се обединихме около тезата, че всичко това са български граждани. предишното изказване само казах, че абсолютно да се разпореждат с живота на българите имат правото българите, които носят тежкия кръст тук и които плащат данъците си за българската държава. Тези, които плащат на други държави, малко не ми се струва, че трябва да определят моя начин на живот, но както и да е. Законодателството изисква да признаем, че ние всички сме граждани на тази държава. И господин Бабикян правилно се изказа, и моето изказване беше в тази посока, но много Ви моля, спрете с това: някой ден ще се върнат и тези инвестиции.

И спрете с тази мантра. От хубавото никой няма да се върне. Моите две внучки сигурно вече никога няма да се върнат от Австрия. Защо? Защото е по-хубав животът и по-подреден. И затова смятам, че дебатът трябва да премине към онези точки, където трябва да мислим как да подредим нашия си живот, тези, които живеем в тази малка България. Ние ще се оправяме тук сами. Благодаря. Господа, много отдавна вече говорите по свободни теми, на тема: „Емигриралите българи в чужбина“. Текстът, който обсъждаме и към който Ви призовавам да се придържаме, защото и него ще гласуваме, е „Откриването на секции в чужбина“. Много отдавна не се върви по темата. От уважение към господин Рашидов до допуснах. Моля Ви да се придържаме все пак към текста.

на господин Биков. Уважаема госпожо Зайкова, аз съм съгласен, че всички хора, които са българи, са българи, където и да живеят и тези, които живеят в България, също са българи.

в правилната посока. Може да имаме забележки, може да има кусури, може да има проблеми, но тя е много по-добре, отколкото беше през 1990-а, през 1997-ма,

(ръкопляскания от ГЕРБ-СДС), частният бизнес, който стои в България и който е инвестирал, създава работните места – той развива икономиката, той прави живота. И всички хора в България имат принос към това преди всичко. нека всеки, който живее по света да се чувства българин и да може да гласува, но ние отговаряме преди всичко пред тези, които работят и живеят тук. Моля Ви, много отдавна репликите не са никакви реплики, а свободен разказ на тема: „Обичаме ли българите в чужбина?“ Моля Ви за дуплика, госпожо Зайкова, и приключваме дискусията

и най-добрите кабинети във всичките години, защото господин Рашидов е абсолютно прав. Моля Ви всички да казвате „български граждани“, а не просто българи, защото българските граждани навсякъде са равни в правата си. Това, което не могат да разберат, че между най-голямата инвестиция в страната – става въпрос именно за всеки лев, който е инвестиция в живота на семействата в страната, които бедстват. Видно е, че ходим по различни улици и по различни села. И последно, ще си позволя да кажа: и на мен, колеги, не ми харесва режим, който трови граждани и който взривява складове, но нямам нищо против българските граждани в Русия да имат толкова секции, колкото е необходимо. Благодаря Ви. Госпожо Зайкова, искате ли дуплика, или ще бъдете великодушна? Закривам дискусията. Моля, пристъпваме към гласуване.

Подлагам на гласуване § 4 по вносител със заглавие „Образуване на избирателни секции извън страната“.

Уважаема госпожо Председател! Правя процедура по прегласуване, защото имаме колега, който очаква включване, а не може. Затова помолих и техническите сътрудници да проверят.

с текст: „§ 5. В чл. 18, ал. 1 се създава изречение пето: „Устройствата за машинното гласуване се съхраняват при условия и по ред, определени с решение на Министерския съвет.“ Има ли изказвания по параграфа? Заповядайте, господин Зарков.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Започвам с това, госпожо Председател, че по принцип съм привърженик на подхода, който беше приложен, когато предложения излизат от предметния обхват на първо четене на Закона, те да не бъдат разглеждани. Това е нещо, за което се борихме и в предишния парламент и го поддържам. Трябва все пак да имаме възможност да аргументираме защо направените от нас предложения попадат в този обхват и моето изказване по § 5, е свързано именно с това, което не е разгледано и предложено, като създаване на нов § 4б, точно преди съответния за да не губя повече време, искам да Ви кажа, че предложенията, които са направени от БСП, и подписани от Корнелия Нинова и група народни представители имат за цел въпрос, който касае всички други въпроси. Става дума за създаването на адекватни избирателни списъци в Република България чрез – най-сетне – поддържането на публичен регистър на избирателя. Този въпрос попада в предметния обхват на приетия на първо четене Законопроект както по същество, така и чисто формално. Ще Ви дам само три причини защо той попада по същество. Една от тях е свързана с току-що състоялият се горещ дебат за това как гласуват българските граждани в чужбина. Воден много пъти, този дебат става все по-горещ и по-горещ, който направи повече патос, получава повече аплодисменти и всеки звучи достоверно. Защо? Защото както по много други въпроси ние говорим за неща, за които само можем да мислим, че знаем, но нямаме точна информация, защото нямаме адекватни избирателни списъци. Уважаеми дами и господа, нали разбирате, че българите в чужбина, за които с право толкова дебатирахме, са записани в избирателните секции, в секционните избирателни комисии и тук в страната. Нали разбирате също така, че всеки може да извади данните, които му харесват, и конюнктурно да ги покрива през различни принципи, защото всеки говори в една създадена среда, в която няма точна и ясна информация. Друг въпрос, засегнат в този законопроект – гласуването по пощата, което, ако се случи, би решило до голяма степен въпроса с броя на секциите. Това гласуване обаче, естествено, е невъзможно, ако не сме наясно с точните адреси и местонахождението на хората, които биха искали да се ползват от това. В момента такова нещо е невъзможно, тъй като активната регистрация и съответният публичен регистър така и не бяха създадени. Трети въпрос, който се засяга в този законопроект – този за мажоритарното гласуване. Ние сме принципни противници на тази система, но по-нататък в Законопроекта ще видим предложение, според което от „Има такъв народ“ предлагат, съгласно тяхното разбиране, на следващите избори да се гласува мажоритарно. Ако това се случи при неизчистени избирателни списъци,

Госпожо Председател, чуйте ме за секунда. Не ме принуждавайте да влизам в спор с Вас, който съм водил с предишните председатели на Народното събрание. Говоря за § 4б, който не беше докладван, защото беше счетено, че не влиза в предметния обхват, и аргументирам защо той влиза.

в брой гласове. И когато този мандат се определя от 200, 300, 500 мъртви души, той ще бъде изкривен. Ще се намали цената в брой мандати, но ще се увеличи цената. В кеш ще се увеличи цената. Затова, госпожо Председател, а и чисто формално в следващия параграф ще правим изменения в чл. 36, свързан с избирателните списъци и вписването в тях. Тоест този въпрос влиза в предметния обхват на Закона. Той трябва да бъде обсъден и гласуван съгласно нашия Правилник. А по същество въпросът за избирателния списък и за неговата адекватност е въпросът на въпросите, без решението на което всичко друго може да бъде поле за много силни ораторски изявления, но надали за подобряване на изборния процес. ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАТЯНА Моля Ви, обсъждаме § 5. Той гласи това, което Ви прочетох. Моля да се върнем към параграфа. Има ли други изказвания?

Част от систематичното му място е в § 10, т. 34. Просто го има там и там му е мястото, така че тук умишлено сме го извадили. Да, на практика не е извън обхвата, но не му е тук мястото. Става дума за видеонаблюдение, точно така. Продължаваме на страница 12. По § 6 има предложение на народните представители Ива Митева, Виктория Василева и Тошко Хаджитодоров.

Комисията предлага да се създаде нов § 6: „§ 6. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 думите „съответната община по настоящия адрес на лицето“ се заменят с „Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“

и номера на документа му за самоличност, датата, мястото и органа на издаването, единния си граждански номер, сравнява постоянния и настоящия си адрес и посочва телефонен номер, като подпис не се изисква. Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ извършва проверка на данните в постъпилите електронни заявления автоматизирано едновременно с подаването им.“ 2. В ал. 3 се създава изречение второ: „Изречение първо се прилага съответно и за електронните заявления, подадени през интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“.“

дами и господа, уважаема госпожо Председател! Предлагам да приемем, че изказването на колегата Зарков беше направено по § 6, тъй като въпросът с активната регистрация и начинът, по който се изготвят избирателните списъци, включително и предложения от него и група народни представители § 4б има систематично място именно тук. Парламентарната група на „Изправи се! Мутри вън!“ сме направили подобно предложение, с което настояваме за въвеждането на активна регистрация на предстоящите избори. избори. Правната комисия е приела, че в случая става дума за текстове, които са извън принципите и обхвата на приетия на първо четене Законопроект, с което ние от парламентарната група на „Изправи се! Мутри вън!“ не сме съгласни. Нека да прочетем какъв е текстът на чл. 84, ал. 2 от Правилника, по който работи Народното събрание: „При второто гласуване се обсъждат само предложения на народни представители, постъпили по реда на чл. 83 – това са такива предложения – както и предложения на водещата комисия, включени в доклада ѝ. Допустими са и редакционни поправки. Предложенията, които противоречат на принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект,

Уважаеми колеги, току-що приехме текстове, с които разширихме възможността за създаване на секции за нашите сънародници зад граница. Част от тези секции ще бъдат създавани автоматично на база на вече гласували граждани. След малко ще подложим на гласуване предложения, свързани с гласуването по пощата. Питам аз, тъй като за всеки, който се интересува малко или повече от правилата на провеждане на избори, е ясно, че така наречените мъртви души в списъците в България, които дават отклонения по няколкостотин хиляди – осемстотин до един милион отклонения, това са българските граждани, които живеят зад граница и които фигурират в изборните списъци в България само заради това, че имат постоянен адрес в България. Разбира се, че ще имат. Няма български гражданин, който да няма постоянен адрес в България. Така че всички българи, които по данни на Външно министерство които живеят зад граница, фигурират в изборните списъци в България. Тези, които са над 18 години и имат изборни права. И в момента какво правим? Отвързваме възможностите за създаване на повече секции, което ние от сърце подкрепихме от парламентарната група на „Изправи се! Мутри вън!“. Даваме възможност за гласуване по пощата на българите зад граница и питам аз: как тези, надявам се десетки хиляди, стотици хиляди българи, над милион българи, два милиона българи, които са зад граница, ще упражнят правото си на глас, при положение че фигурират в избирателните списъци в България, и как това отново ще даде възможности за манипулация? Докато има хиляди, десетки хиляди, стотици хиляди хора, които не живеят в България, които сега ще гласуват в чужбина с улеснения начин за секции, с гласуването по пощата, по какъв начин това ще даде възможности за манипулации в България? Огромна врата отваряме и това е ясно на всеки, който следи изборното законодателство. Нека да не се придържаме към процедурни трикове, уважаеми дами и господа от Правната комисия, и специално се обръщам към нейния председател. Ясно е защо и как не бяха подкрепени законопроектите, които внесохме и ние, и „Демократична България“, и останалите парламентарни групи – и БСП. Защо не бяха подкрепени, макар че в основата си те повтарят предложенията, които сме направили, за да се осигури концентрация върху важните теми в един законопроект и да не се губи излишно парламентарно време, което, факт, е скъпо. Е сега това не е основание на формално основание да отпадне активната регистрация.

Съжалявам, но Правилникът, чл. 82, ал. 2 гласи, че текстове от отхвърлени законопроекти не могат да бъдат вкарвани като предложения между първо и второ четене. Това е Правилникът, по който работим. Не ме вкарвайте в конфликт на интереси. Знаете, че аз съм част от протестърската група (смях), но това не може да бъде причина председателят да нарушава Правилника. думата за изказване госпожа Надежда Йорданова. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа колеги, съграждани! Съвсем кратко искам да върна дебата към предложения § 6 от Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс. Той е много ясен и цели да улесни нашите съграждани, които искат да гласуват по настоящ адрес, да го заявят бързо и по електронен начин. Последователна политика на „Демократична България“ е да прави всичко възможно нашите най-важни действия да можем да ги извършваме от своя телефон или от своя компютър, така че всъщност това, което трябва да гласуваме в момента, е даване на една по-добра възможност на нашите съграждани да упражнят правото си на глас. И всъщност в момента за това е дебатът. ПРЕДСЕДАТЕЛ ТАТЯНА ДОНЧЕВА: Благодаря Ви. Други изказвания? Не виждам.

Моля, прекратете гласуването и обявете резултата:

В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 се създава изречение второ: „За електронното заявление не се изисква подпис.“ 2. В ал. 3 думите „и се прилага копие от документ на ТЕЛК (НЕЛК)“ се заличават. 3. Създава се ал. 3а: 3а: „(3а) Органът по чл. 23, ал. 1 установява наличието на трайно увреждане на избирателя, което не му позволява да упражни избирателното си право в изборно помещение: 1. служебно, като вътрешна електронна административна услуга по реда на Закона за електронното управление; 2. като изиска документ от ТЕЛК (НЕЛК), когато служебната проверка по т. 1 е неуспешна.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ

така: „§ 8. В чл. 46 се правят следните изменения: 1. Алинея 2 се изменя така: „(2) Комисията се състои от 9 членове, включително председател, двама заместник-председатели и секретар.“ 2. Алинея 4 се изменя така:

Моля, режим на гласуване.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Във връзка с начина на водене, но не Вашият начин на водене, госпожо Председател, а на докладчика – председател на Комисията по правни въпроси. Моля да му обърнете внимание, че се докладва и се изчита неподкрепеното предложение на народни представители и след това редакцията на Комисията, ведно с подкрепените на Комисията предложения. Това не беше докладвано, уважаема госпожо Председател, и затова настъпи объркване в залата – дали може да се правят отделни изказвания по целия параграф и по отхвърлените предложения. Моля да спазваме Правилника. Разбирам, че господин председателят на Правната комисия тепърва се учи, но това са изключително важни,

§ 8: „§ 8. В чл. 46 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 3 се изменя така: „(3) Комисията се състои от 15 членове, включително председател, заместник-председатели и секретар, които се предлагат от парламентарно представените партии и коалиции.“ 2. Алинея 4 се изменя така: „(4) Централната избирателна комисия се назначава с указ на президента на републиката след публични консултации и процедура, определени от президента, по предложение на парламентарно представените партии и коалиции. Предложенията се обявяват на интернет страницата на президента на републиката.“ 3. Алинея 5 се отменя. 4. В ал. 6, изречение първо думите „народните представители и парламентарните групи“ се заменят с „парламентарно представените партии и коалиции“, а в изречение второ думите „народен представител или парламентарна група“ се заменят с „парламентарно представена партия или коалиция“. 5. В ал. 7 думата „избрани“ се заменя с „назначени“, а думите „парламентарна думата „избрани“ се заменя с „назначени“, а думите „парламентарна група или от народни представители от една и съща парламентарна група“ се заменят с „парламентарно представена партия или коалиция“. 6. В ал. 8, изречение първо накрая се добавя „като се използва методът на най-големия остатък“, създава се ново изречение второ: „Партиите и коалициите с равни остатъци попълват незаетите места, като се започне от най-малката парламентарно представена партия или коалиция.“, а досегашното изречение второ става изречение трето. 7. В ал. 9 думите „и партиите, и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени“ се заличават.“ Часът е 11,25. Предполагам, че това е един текст, който ще предизвика дълго обсъждане, затова ми позволете да дам почивката сега. Тридесет минути почивка. След това пристъпваме към разисквания по параграфа.